Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust tervise‑ ja tööminister. Ja teiseks, perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus‑ ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Need mõlemad eelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 8. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kes soovivad? Jürgen Ligi, on teil soovi? Ei ole. Meil on üks soovija interneti teel. Peeter Ernits, palun!

Mida ma tahaks rääkida? Tegelikult peaksid kolleegid palju rohkem rääkima. Alles lõppes kaks nädalat kestnud Glasgow' kohtumine, võitlus selle nimel, et n-ö soojussurm ei saabuks. Minu suhtumine ei ole päris sama. Aga võiks selle üle arutada siin. Mida see tegelikult tähendab? On On räägitud, et kaevurid meil Ida‑Virumaal on kadunud rahvas ja nad tuleks ümber õpetada kellekski teiseks. Tegelikult rohepöörde eesmärkide saavutamiseks tuleks maailmas avada palju rohkem kaevandusi. Jah, võib-olla mitte Eestis. Aga näiteks Afganistanis, kust me hiljuti pekstud koerana välja olime sunnitud tulema, ja paljudes teistes kohtades. Mul on hea meel, et neljapäeval Euroopa Liidu asjade komisjoni eestvõttel sellest natukene räägitakse. Aga paljudest asjadest peaks palju rohkem rääkima. Ma ei võtnud protseduuriliselt täna sõna, aga juba teist nädalat on

tasakaalustamata nädal, sellega ei saa nõus olla. See jätab tegelikult inimestele, kes käivad tööl kaheksa tundi, vähemalt visuaalselt väga halva mulje.

seaduseelnõuga hävitatud, on mindud kalade kallale. Ma lugesin täna lehest, et Tartu jõuluturul, kuhu tahetakse akvaariumikalu välja panna, on juba needsamad äärmusradikaalsed loomaõiguslased tulnud välja sellise nõudmisega, et kalade klaaskasti panek on kui mitte kuritegu, siis igal juhul loomapiinamine. Programm "Kalavalu" ei ole kusagile kadunud. Nii et tegelikult peaks palju rohkem arutama, rääkima asjadest, aga mitte kalapilgul